Lugupeetav parlament! Praegusel ajal käivad okupeeritud Ukraina aladel Venemaa presidendivalimised. Homme algavad Venemaa presidendivalimised Venemaa territooriumil, Eesti territooriumil viiakse neid presidendivalimisi läbi pühapäeval.

Kuid laiemas kontekstis on oluline, nii nagu Eesti Vabariik kujundas seisukoha, et ta ei tunnista Lukašenka režiimi, valimiste režiimi, valimiste järel president Lukašenka mandaati, kujundada sama positsioon ka Venemaa presidendivalimiste puhul. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on võtnud vastu sellekohase üleskutse rahvusvahelisele üldsusele.

annab ka selge hinnangu, et ta ei tunnista Vladimir Putini mandaati ja tema presidentuuri legitiimsena. Sellele on Ukraina esindajad üles kutsunud ning meie ettepanek on, et valitsus selle otsuse kujundamise järel ka teisi riike kutsuks üles samale poliitilisele suhtumisele. See omab suurt tähtsust Vladimir Putini (Juhataja helistab kella.) legitiimsuse survestamisel, aga ka suurt tähtsust

Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe otsuse eelnõu ning vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise. Nüüd teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis eesti kirjanduse toetusrühma moodustamise koosolek, kokkukutsuja Mart Helme. Ootame aktiivset osavõttu. Läheme tänase istungi juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu esimene lugemine toimus 14. veebruaril käesoleval aastal ja esimene lugemine lõpetati. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 28. veebruariks ei laekunud mitte ühtegi muudatusettepanekut, samuti ei esitanud arvamusi ükski huvigrupp. Küll aga on Siseministeerium teinud põhiseaduskomisjonile ettepaneku täiendada eelnõu kahe direktiivist tuleneva punktiga.Ja tutvustangi seda ettepanekut. Ettepanek on tuletatud Euroopa Liidu direktiivist. Eelnõust on välja jäänud kahe sätte muudatused, mis puudutavad tööandja vahetamisel töötukassa loa küsimise õigust. Kui sinise kaardi valdaja on töötanud liikmesriigis sinise kaardi alusel alla 12 kuu – varasemas direktiivis oli see alla kahe aasta –, siis on liikmesriigil õigus tööandja vahetamiseks küsida selleks töötukassa luba. Kui sinise kaardi valdaja on töötanud vähemalt 12 kuud ja soovib tööandjat vahetada, siis töötukassa loa nõuet ei ole. See tähendab, et ei küsita, kas seda ametikohta on võimalik täita Euroopa Liidu või Eesti [kodanikuga] või Eestis elava välismaalasega. Komisjon tegi ettepaneku selline muudatusettepanek esitada ja arvestada seda täielikult. Seda toetas

Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Head ametikaaslased, palun nüüd teie abi, alustame muudatusettepanekute läbivaatamist. Eelnõu 349 kohta on laekunud üks muudatusettepanek. See on põhiseaduskomisjonilt ja peale tõsist arutelu on põhiseaduskomisjoni seisukoht arvestada seda täielikult.

esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume teise päevakorrapunkti juurde: eelnõu 292 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli Jaak Valge, keda saalis ei ole. Järelikult on tegemist arutelu võimatusega. Liigume kolmanda päevakorrapunkti juurde:

on tegemist arutelu võimatusega, seega seda punkti me ei ava.Head ametikaaslased, meie tänane istung on lõppenud. Ma tänan teid teie panuse ja töö eest. Soovin teile jõudu meie töös! Aitäh,